kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika, po članu 96. stav 4.Saglasno članu 269. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres o kandidatu za predsednika Vlade, programu kandidata za predsednika Vlade i kandidatima za članove Vlade.Pre nego što pitam predsednike ili predstavnike poslaničkih grupa da li žele reč, dozvolite mi da, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, vas obavestim da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova zbog potrebe da se danas donesu odluke po hitnom postupku i da očekujemo da, shodno naravno vremenu koje će iskoristiti narodni poslanici za diskusiju, u dogledno vreme, odnosno negde oko 20.00 sati, da imamo cilj da oko 20.00 sati bude, ako poslanici podrže ovaj predlog, bude zakletva.Takođe ću samo reći i ovo da, iako je to ranije bio slučaj, mi danas, osim ličnih gostiju predsednice i članova Vlade, nismo pozvali goste zbog epidemiološke situacije na polaganje zakletve, čisto da to imate u vidu.Takođe, želim još da vas obavestim da će biti pauza u radu, kao što smo i rekli, između 14.00 i 15.00 časova.To govorim sve samo zbog toga da biste mogli da planirate današnji

reč?Pošto je pravilo, samo i to da još jednom podsetim, da se prvo daje reč predstavnicima ili predsednicima suprotno, odnosno obrnuto proporcijalno broju poslanika, znači, polazi se od najmanjih ka najvećem, Šaip Kamberi, pošto njegova poslanička grupa ima najmanji broj poslanika, ima šest, ima prvi reč.Izvolite. **Šaip Kamberi** Poštovani građani, dame i gospodo narodni poslanici, mirdita, dobar dan,

Međutim, ja nisam ovde izabran da bih ćutao, nego upravo suprotno, da bih rekao ono sa čim se ne slažem.Ovde sam zahvaljujući glasovima Albanaca Preševske doline, a čast mi je da predstavljam i građane koji su svoj glas dali jednoj autohtonoj bošnjačkoj stranci u Novom Pazaru SDA Sandžaka. Dakle, ja ne predstavljam ni žute, ni plave, ni crvene, ni crne, već diskriminisane Albance Preševske doline.Od

je drugačiji od Vlade, parlament je novi, poseban, jedinu opoziciju u njemu čine poslanici Ujedinjene doline i SDA Sandžaka. Ko bi mogao pomisliti da jednog dana jedinu parlamentarnu opoziciju u Srbiji mogu činiti Albanci Preševske doline i Bošnjaci iz Sandžaka. od ukupno 250 poslanika. Baš tužno za demokratiju.Ovakav parlament nije mogao da proizvede čak ni Slobodan Milošević, ali gospodin Vučić i gospodin Dačić pokazali su se efikasniji od svojih političkih očeva.

istina parole „Srbija kao Evropa“ jeste Srbija kao Belorusija, iako u Minsku opozicije ima barem na ulicama, ali kako godine prolaze retuširani radikali se brinu za svoj imidž.

Multietnička vlast donekle, a bez i jednog ministra iz redova manjina.Šlag na torti je sada i ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Kako lepo izgleda, perfektan scenario. Dobrodošli u raj stabilnosti i progresa. Srbija mirotvornija od Švedske i Nemačke sa neonacističkim pretnjama ili Španija sa svojim separatistima. Nema više fotografija sa planina oko bombardovanog Sarajeva.

Jučerašnji piromani su tranformisani u današnje vatrogasce, obučeni u odelo demokratskih reformatora. Zašto da ne, kada opozicija u Beogradu svakim danom pokazuje nesposobnost da proizvede realni diskontinuitet sa bivšim režimom.Danas Srbija ima vlast koja je navodno garant regionalne stabilnosti i mira sa modernim političkim diskursom, kako se kaže. Mažena od svetskih centara moći, kojima je draža stabilokratija, nego li demokratija. Srbija cveta.Sa

svakodnevni jezik mržnje i seksizam, linčovanje i ocrnjivanje, pretnje opoziciji i manjinama, ksenofobija cveta, Šiptari, Turci, ustaše, NATO zločinci, svakodnevni žargon propagandne mašinerije.U

Levičarski radikal, crne košulje, pseudočegevarista koji se diči uvredama koje upućuje manjinama, čime na najbolji način potvrđuje onu Filip Davidovu da primitivizam zarazan.

Naravno da ću vam vratiti vreme. **Šaip Kamberi** U kakvo ste političko, socijalno, ekonomsko, kulturno, zdravstveno i obrazovno stanje doveli Srbiju samozvane patriote? Srbiju Dimitrija Tucovića, Danila Kiša, Bogdana Bogdanovića, Ivana Đurića, Borke Pavićević? Verovatno se i oni prevrću u grobu.Ali, ova autokratija i kakokracije ima svoj vek trajanja. Neće pomoći ni taktika geopolitičkog balansa kao smešna kopija Titove Jugoslavije. Dovoljno je gledati sliku predsednika Vučića u ovalnoj sobi Bele kuće od 4. septembra da bi se shvatila realnost,

kao što je i istina da imam pasoš Republike Srbije i plaćam poreze ovoj državi. Ali u današnjoj Srbiji više nema značaj državljanstvo i građanstvo, mada ni poznavanje srpskog jezika ako si drugačiji, a tamo gde državljanstvo i građanstvo nemaju značenje kako očekivati slobodu i jednakost.Današnja Srbija je pre svega problematična za same Srbe. Srbija koja nije demokratizovana ni padom jednopartijskog sistema kada je srušen Ivan Stambolić, ni padom Miloševića 5. oktobra, ni kada je ubijen Zoran Đinđić.Od ideje srbizacije Jugoslavije došli smo do ideje vučićevizacije Srbije. Danas se ne može zamisliti Srbija ni kao kao Republika Srba, nego republika jednog čoveka, jednog čoveka čija vlast jača, dok potencijal Srbije pada, pre svega demografski. Ljudi su bežali zbog ratova, beži se danas zbog autoritarizma. Jadno je bilo juče, jadno je i danas. Ali, neka, važno je da Srbija ima svog gospodara od koga zavisi sudbina svakog od nas i sudbina ove Vlade koja je proglašena privremenom i pre nego što je izabrana.Šta očekivati od Srbije koja nije u stanju da identifikuje antifašističke ličnosti i pokrete, od jedne Srbije koja izjednačuje partizane i četnike?

Od Srbije koja nema volju da razjasni ubistvo Slavka Ćuruvije, kako očekivati da razjasni ubistvo braće Bitići? Od Srbije koja sebe smatra istorijskom žrtvom

Ćišku.Kažete da se danas bira jedna progresivna Vlada, možda najdemokratskija u istoriji Srbije. Ako je tako, onda pozivam gospođu Brnabić u zajedničku posetu. Nisam je video na izložbi o ratnim zločinima počinjenim na Kosovu koja je pre nekoliko dana održana stotinu metara odavde. Pozivam gospođu Brnabić da zajedno posetimo Batajnicu gde se nalaze civilne žrtve za koje i danas ponavljate da su vaši građani. Budite drugačiji od vaših šefova.

zamislite decu i žene i starce koji su samo zato što su imali drugačija imena i kulturu monstruozno ubijeni, tajno prevezeni kamionima 400 km od mesta zločina od strane organizovanih državnih struktura koje su bile dužne da očuvaju njih i njihova dobra. Ovi ratni zločini su naređeni, organizovani i sprovedeni od državnih struktura, od zvaničnika Republike Srbije čiji premijer se danas bira ovde.Imate priliku da dokazujete kolektivnu savest Srbije, da obezbedite majkama da ne umru dok ne sahranu svoju decu dostojanstveno, da deca saznaju kako su im ubijeni očevi, majke, dedovi, bake i drugi najbliži, da silovane žene ne moraju da se postide, jer ima takvih koje misle da je njihova krivica za ono što im se dogodilo. Dužni ste pre svega svom narodu. Dokažite smelost i odgovornost, ako ne za Albance, onda za Srbiju za koju kažete da je volite.Nema prosperiteta u odnosima međunarodnim bez pomirenja.

Jedina razlika vaše vladavine jesu drugačije metode diskriminacije. Vlada Brnabić jedan nije preuzela ništa da bi realizovala tri sporazuma koje je Republika Srbija potpisala sa izabranim predstavnicima Albanaca Preševske doline.

Region se nalazi pod legitimisanom vojno-policijskom opsadom, najnižim nivoom predstavljanja u državnim institucijama i obrazloženim nedostatkom investicija.Čuli smo pre neki dan ovde da predsednik Vučić otvara fabrike od Subotice pa do Vranja, praktično do Vranja, ne Bujanovca i Preševa, Tutina ili Sjenice i nemojte mi se posle pravdati da u tim opštinama Albanci imaju lokalnu vlast ili Bošnjaci, jer ovde nije rečeno da te fabrike otvaraju predsednici opština od Subotice do Vranja, već da ih otvara predsednik Vučić. Pozivam predsednika Vučića da barem po jednu fabriku otvori i u našim opštinama.Možemo koristiti i statističke podatke. Ovom prilikom vas pozivam, gospođo Brnabić, da vi lično nama poslanicima ovde predstavite etničku strukturu zaposlenih u regionalnoj bolnici u Vranju, bolnici koja pokriva i Preševo i Bujanovac ili pak službe za katastar nepokretnosti ili prostije – naplatne rampe u Bujanovcu. Za početak je i to dovoljno.Poštovani dovoljno.Poštovani poslanici, manjine, posebno Albanci i Bošnjaci su možda sa vašeg ugla gledanja crnci, Tatari, Alžirci, Ujguri današnje Srbije, ali oni nisu jedini diskriminisani.

Mi čak smatramo da što kraći bude mandat ove Vlade i ovog parlamenta toliko su veće šanse i nade za jačanje slobode, demokratije i jednakosti bez vas i vaših političkih sijamaca. Zahvaljujem.

nego zbog onoga što govorite, zbog optužbi bez ikakvog osnova stvaranja lažne slike da postoji neka neravnopravnost manjina i svega ostalog, da vam kažem iskreno, u Bujanovcu gde ste vi na vlasti Srba ima skoro 50%, a nema ni jednog Srbina u vlasti. Toliko o nacionalnom identitetu.Sve ostalo ja bih vas samo upozorio kao predsednik Narodne skupštine, da postoji naravno pravo da svaki poslanik može da govori, iznosi svoje političke stavove, ali postoji granica koja se odnosi na vređanje, omalovažavanje, rušenje dostojanstva Skupštine i molim sve poslanike da se toga pridržavaju.Po

narušeno je dostojanstvo Narodne skupštine delom govora gospodina poslanika Kambrija, ali i član 106. stav 1. - da se govori o dnevnom redu, odnosno tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Dakle, ja ponovo izražavam apsolutnu podršku vašem načinu vođenja sednica Skupštine koji je tolerantan, koji dozvoljava širinu u izlaganju svakom poslaniku, ali sa druge strane, plašim se da ako ne budete reagovali ubuduće pretvorićemo ovu Skupštinu u "Hajd park" u kome će svako kome se uključi mikrofon, pričati ono prvo što mu padne na pamet.Mi smo ovde slušali sve. Čovek je 33 puta spomenuo predsednika Vučića, ja nisam primetio da se predsednik Vučić kandidovao za predsednika Vlade, da je čitao ovde bilo kakav ekspoze. Priča o tome kako je ugrožen, priča o tome, dakle on u Skupštini Srbije, priča kako je ugrožen u Srbiji. Dakle, potpuno neverovatno. I od prvog dana ovog Saziva mi slušamo jedan te isti narativ od strane jednog broja poslanika o tobožnoj ugroženosti itd, itd.Suština je u tome da ugroženosti apsolutno nikakve nema i molim vas da reagujete svaki put kada se pokuša stvarati slika Srbije koja ne odgovara realnosti. Jer, zaista ne vidim da sami govornici ne vide kontradikciju u koju upadaju, dakle, kao oni što govore u medijima da nemaju prostora u medijima, a sada imamo ove koji su u Skupštini Srbije pričaju kako su ugroženi i diskriminisani u Srbiji.O drugim nekim kvalifikacijama, ne bih se izražavao, prosto nisu vredni komentara, ali želim da dodam samo jednu rečenicu i da završim.Dakle, verujem da bi izlaganje gospodina Kamberija bilo mnogo bolje, mnogo interesantnije i mnogo više usmereno u podršci ovoj Vladi, da usliše njegov zahtev da on bude član Vlade i mi tu dolazimo uvek do iste situacije. Kada je tu fotelja Vlada se podržava, kada fotelje nema, onda na Vladu drvljem i kamenjem.Gospodo, fotelja nema i pomirite se sa tim. Hvala. Ja želim samo da pitam da li tražite da se

mi smo ovde zaista slušali jednu neverovatnu tiradu o nejednakosti, o tome da nas neko uči šta je fašizam, šta antifašizam itd. Mogu da ulazim ovde u istorijske rasprave, ali postoji jedna istorijska činjenica, fakat. Znate, nijedan od naša dva pokreta, ona su i ideološki bila različita, ali

a znate ovde ima nekih koji nas takođe uče ne znam čemu, a slave npr. Aćifa efendiju ili Hadžiahmetovića čuvenog, pa ga slave kao heroja Novopazaraca itd.Ja vas molim da zaista prekinemo sa ovim, jer nema nikakvog smisla tako vređati srpski parlament i srpski narod koji je najviše postradao od fašizma i to da nas uče oni čiji narod najvećim delom podržava baš one koji su bili delovi Princ Eugen divizije, uz svo poštovanje. Naravno da smo nejednaki.Svi mi ovde plaćamo i porez i struju i vodu, a neki to od 1989. godine nijednom nisu uradili. Hvala.

kada čujemo reči ratni huškač devedesetih, bez obzira o kome se radi, o kojem ministru, iz koje političke partije dolazio.Znate, nemamo mi problem, kako kaže gospodin Kamberi predrasude zbog njegovog identiteta i zbog toga što štiti prava Albanaca. I mi smo tu da zaštitimo prava i štitimo prava svake nacionalne manjine. Ali, imamo problem kada neko u republičkom parlamentu kaže totalitarni režim. Šta to znači?Demokratija se ostvaruje na izborima. Imali smo demokratski i fer održane izbore 21. Građani su jasno rekli šta misle o političkim o koalicijama. Politička demokratija podrazumeva višestranački sistem. Bilo je više političkih stranaka i koalicija koje su učestvovale na izborima. To što ste osvojili 24 ili 25 hiljada glasova, to nije naš problem, ali to je vaš problem. Razmišljajte u buduće o tome.Govorite o pomirenju, do pomirenja se dolazi kroz dijalog i Srbija sve vreme želi dijalog. Parlament želi dijalog, Vlada želi dijalog, predsednik države je prvi koji je započeo dijalog onog trenutka kada su završeni parlamentarni izbori i pozvao sve predstavnike koji imaju svoje predstavnike u republičkom parlamentu, na razgovore. Vi ste odbili te razgovore, pa da li vi mislite da je to način koji vodi ka pomirenju?Molim vas gospodine predsedavajući, legitimno je pravo poslanika da iznosi svoje političke stavove, ali nije legitimno pravo poslanika da vređa dostojanstvo i ugled Narodne skupštine Republike Srbije i molim vas da ubuduće primenjujete član 109. Zahvaljujem.

Hvala vam.Zaista ću se truditi da budem umerena, zato što će to biti nekako i manir ove Vlade, zato što zaista želimo dijalog i zato što zaista nemamo nikakav problem sa sa predstavnicima albanskog naroda i sa albanskom populacijom na jugu centralne Srbije, ni bilo gde drugde.Ja razumem poštovani narodni poslaniče da ste vi izabrali da se bavite politikanstvom i da ovde govorite o političkim floskulama. Mislim da bi mnogo bolje za Albance iz Bujanovca ili Preševa, sa juga centralne Srbije bilo da mi nastavimo ovde da pričamo o kvalitetu života, a ne o političkim floskulama.Isto tako mislim da bi bilo mnogo bolje da pričamo iskreno o onome šta je urađeno i šta je ko uradio i da pričamo o stvarima i vremenu u kome živimo, a to je 2020. godina, na pragu 2021. godine, a ne devedesete. Ako želite da nastavite da živite u devedesetima, naravno, slobodna zemlja, svako može da živi u kojim god vremenima hoće u ovoj zemlji. Mislim da je vaša politička odgovornost zbog građana koji su vas birali da pričate o temi koja je na dnevnom redu u Republici Srbiji, a to je kvalitet života građana, a ne ratovi, zločini i prošlost je žao što čujem da vi sami sebe diskriminišete, ali i na to imate pravo. Niko drugi vas ne diskriminiše ovde i nikada neće.Nemate pravo, čini mi se, da diskriminišete sve ostale, Bošnjake, Albance i sve ostale o kojima ste vi pričali na najgori mogući način stavljajući te reči i te misli te misli u naša usta i u našu glavu. Niko od nas nije tako pričao kao što ste vi pričali. Niko.Nemate pravo da diskriminišete ni Albance, ni bilo koga drugog. Možete da imate osećaj manje vrednosti vi kao vi. To je vaše pravo. Mi ne diskriminišemo, nemamo nikakav problem. Vi ste za mene narodni poslanik kao bilo koji drugi narodni poslanik ovde. Imam poštovanje prema vama kao narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Zašto

građanima albanske nacionalnosti u Republici Srbiji.Aleksandar Vučić kao predsednik Vlade je uradio više nego bilo ko drugi u ovoj zemlji za istorijsko pomirenje Srba i Albanaca. Vidim koliko to vama znači. Vidim šta vama znače rezultati, a šta vam znači politika. Vama je važnije da politički vi ovde ispljujete i isprozivate Aleksandra Vučića nego da kažete šta je taj čovek uradio i da nastavimo tim pravcem da idemo. Jel to dijalog? Jel to poziv za istorijsko pomirenje?Aleksandar Vučić kao predsednik Vlade bio prvi predsednik Vlade koji je posle, ako se ne varam, 69 ili 70 godina pozvao u zvaničnu posetu Republici Srbiji predsednika Vlade Republike Albanije Edija Ramu i to je tada bila velika stvar, o tome su svi pričali. Od tada, zahvaljujući Aleksandru Vučiću i njegovoj političkoj hrabrosti koju vi očigledno nemate ni u naznakama, jer da je imate govorili bi istinu i govorili bi o rezultatima, isto tako i o problemima, ali govorili bi, pre svega istinu, zahvaljujući njemu danas nije vest da se mi nalazimo sa predsednikom Vlade Albanije ili imamo bilo kakve razgovore ili odnose sa Albanijom ili Albancima, da želimo da ukinemo pasoše, putovanje pasošima, da želimo da otvorimo prostor za saradnju, razmenu ljudi, roba, usluga, kapitala. Nije vest, zato što je on na tome radi i on je, uprkos svim kritikama, ne razmišljajući o tome koliko će on biti politički popularan, nego o tome šta je dobro za Srbiju, radio na tim stvarima. Da, ja se ponosim što sam u njegovom timu.U u timu čoveka koji je prvi pozvao na istorijsko pomirenje Srba i Albanaca, koji je govorio o tome da bez Srba i Albanaca i pomirenja i saradnje Srba i Albanaca nema prosperitetnog regiona. O tom čoveku vi danas pričate na taj način na koji pričate. To je najveći pokazatelj da vas zanima samo politika, a ne kvalitet života Albanaca na jugu centralne Srbije, Albanaca u AP Kosovo i Metohija ili bilo gde drugde u ovom regionu.To je čovek koji je pokrenuo interni dijalog oko, takođe, istorijskog kompromisa između Srba i Albanaca u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije, zašto su ga mnogi ovde, radikalni kao što ste i vi radikalni, optužili za izdaju. Da vam je stalo do kvaliteta života, do mira, stabilnosti, bezbednosti, pa onda samim tim i ekonomskog prosperiteta rekli bi to, ne bi ovde pokušavali da skupljate jeftine političke poene. To što vi pričate više vam ne veruje ni albanski narod.Da vas pitam – šta ste vi tačno uradili za Albance u Bujanovcu ili Preševu ili bilo gde na jugu centralne Srbije? Decenijama ste u politici. Decenijama. Duže verovatno od svih nas ovde zajedno. Šta ste uradili osim što stalno i stalno i stalno kukate da nešto ne može i da nešto nije ili da je ovako ili onako? Šta ste vi uradili osim što ste sebi obezbedili budućnost u toj, takvoj državi, političku budućnost za koju kažete stalno da vas diskriminiše? Ako ništa niste mogli da uradite, što niste dali ostavku i pustili nekog drugog da uradi nešto?Mi prema Bujanovcu i prema Preševu imamo isti odnos kao prema bilo kojoj drugoj lokalnoj samoupravu u Republici Srbiji. Da, mi ne možemo da dovedemo strane direktne investicije u svaki kraj zemlje, svaku lokalnu samoupravu, ali zato ste tu vi da podržite lokalnu privredu, lokalne preduzetnike, da kažete nama šta dodatno zajedno možemo da uradimo, a ne da sedite i da zato što vi nemate rezultate na nas okrenete da smo mi nešto uradili ili mi nismo dovoljno radili za taj Bujanovac ili za Preševo.Kada pričate o žrtvama, onda je valjda u redu da pričate i o srpskim i o albanskim žrtvama. Ja, gospodine narodni poslaniče, pričam i o srpskim i o albanskim žrtvama i o svim drugim žrtvama i to je način za dijalog i za pomirenje koje nam je svima nama toliko potrebno. O tome sam pričala kada sam predstavljala program nove Vlade. Tog Aleksandra Vučića vi, pre svega, treba da podržite zbog svega što je uradio za istorijsko pomirenje, ali toliko vam je stalo do toga.Kada pričate o žrtvama, pričajte o svim žrtvama. Kada pričate o monstruoznosti zločina, pričajte o „žutoj kući“. Takav monstruozan zločin nije viđen, ne u 20 veku, nije viđen da se otimaju ljudi, da im se uzimaju organi da bi se zaradio novac. Pričajte o svim žrtvama. Ja poštujem sve žrtve i uvek sam za dijalog, ali sam za dijalog ljudi koji zaista žele da sednu sa druge strane i da imaju dijalog i da vidimo šta možemo da uradimo za sve građane Republike Srbije, ne u odnosu na to da li je neko Albanac ili je Hrvat ili je Srbin i Srpkinja, Mađar ili bilo šta drugo. Naš problem je što vi ne želite da imate dijalog, nego želite i dalje iz decenije u deceniju da se bavite političkim floskulama, politikanstvom, a ne onim što je važno za građane Republike Srbije. Hvala.

stav 37. Zakona o Narodnoj skupštini, da se narodni poslanik opredeljuje, stupa i glasa po sopstvenom uverenju.Podsećam vas na član 106. stav 3. Poslovnika ove Skupštine, koji govori o potrebi obezbeđivanja slobode govora svakog govornika.Ako hoćete konkretno da se bavimo, gospođo predsednice, računam da ćete biti predsednik Vlade ponovo, ja ću pomenuti što se Preševske doline tiče, tri sporazuma koje Albanci imaju sa Republikom Srbijom.Prvi je program republičke i savezne Vlade iz 2001. godine, kojim su bile predviđene mere za rešavanje kriza u tom regionu. Najbitnija mera u tom regionu jeste integracija Albanaca u državne institucije. Dajte nam vi, neću ja, dajte nam vi tabelarni prikaz ovde da pokažete koliko su Albanci integrisani.Drugi sporazum potiče iz marta, sa Vladom ponovo, Republike Srbije, uz prisustvo i garanciju ambasadora tada šefa misije OEBS-a, Hans Ole Urstada, koji govori o reafirmaciji plana iz 2001. 2001. godine.Treći sporazum, moram ponovo da pomenem gospodina Dačića, jer je on, dok je bio predsednik Vlade, doneo zaključak kojim se prihvata izveštaj sa sastanka između predstavnika koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa i predstavnika političkih stranaka Albanaca sa područja opština Bujanovac, Preševo i Medveđa, koji je sastavni deo ovog zaključka, da ostvari sve zahteve koji su bili predviđeni u onom, u javnosti poznatom, planu od sedam

možemo i član 106. Član 27. reći ću vam iz kog razloga. Član 106, takođe ću pokušati da obrazložim u nekoliko rečenica.Mislim da ne treba da nastavimo da idemo u ovom pravcu, i tu se u potpunosti slažem sa mandatarkom, gospođom Brnabić, jer je jasan cilj koji se želi postići ovakvom diskusijom i ovakvim načinom rasprave.Nismo čuli ni reči o ekspozeu, nismo čuli ni reči o koji se žele realizovati u narednom vremenskom periodu, nismo čuli ni reči o potencijalnim kandidatima za ministre u Vladi Republike Srbije, osim jedne želje, da ova Vlada traje što kraće. E, pa, nećete vi, gospodine Kamberi, određivati koliko će trajati Vlada Republike Srbije, na vašu veliku žalost. Jasan je nama cilj koji vi želite da postignete, a to je da, eto, kroz ovakav vid rasprave budete prisutni u javnosti, da pokušate da dođete do jeftinih političkih poena, i to upravo kroz ovakav vokabular kakav ste pokušali da sprovedete tokom malopređašnje diskusije.Iz tog razloga, molim vas, gospodine predsedavajući, da se mi ipak pridržavamo člana 106, a to je da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres, jer na ovakav način bi akcenat stavili na ono što nikako ne sme i ne treba da bude cilj današnje sednice. Cilj današnje sednice je daleko važniji i za parlament i za Srbiju i za svakog građanina Srbije, jer mi danas govorimo o budućnosti Srbije.Zahvaljujem. Ne tražim da se Skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika. **Ivica Dačić** Hvala.Da li ima li ima još neko po Poslovniku?Ako nema, nastavljamo dalje.Kao što sam rekao, predsednici ili predstavnici poslaničkih grupa po brojnosti.Sledeći je Dragan Markovć Palma. Poštovani predsedniče Skupštine, poštovane dame i gospodo kandidati za buduću Vladu,

Nekoliko puta nam je nudio Boris Tadić, bivši predsednik Srbije i Aleksandar Vučić, da budem ministar. Ja sam to odbio, jer smatram i hteo sam da pokažem da za Srbiju može da se radi bez da imate fotelju, privilegije, a da to što vi radite bude vidljivo i korisno za Republiku Srbiju.Jedinstvena Srbija će glasati za novu Vladu. A šta je kriterijum i činjenice koje nam daju za pravo i obavezu? Jer nas je narod poslao ovde da glasamo za novu Vladu.Ja sam privrednik mnogo godina i nikad se nije desilo da stabilnost dinara bude u kontinuitetu preko osam godina. da korisnici kredita mogu slobodno uzeti kredit, da fabrike koje se bave proizvodnjom, a imaju bonitet, mogu da uzmu kredit, da se rata za otplatu kredita ne povećava, nego je onolika kolika je bila pre sedam, pet, šest godina. To je jedan od glavnih razloga zbog čega glasamo za ovu novu Vladu.Moram

Dobro, ali on je ministar finansija, radi sa parama. Kod mene se kaže - kad neko radi sa parama, uvek se okote pare, pa ima neki višak, pa da mu kažem gde taj višak može da preusmeri, ali nije bitno.Šta je još najvažnije? Znači, za vreme kada je bila korona, država je pomogla građanima. Korona se ponovo vratila i sada sa mnogo većim brojem nego što je bilo na početku januara, februara, marta meseca. Ja ću sada da iskažem svoj stav. Siguran sam da država više nije u mogućnosti da daje toliku finansijsku pomoć privrednim subjektima, a da sa druge strane moramo da radimo i moramo da nosimo koronu. Najpre, parlament ne sme da prestane da radi i mi treba da budemo slika privrednom subjektu, građanima, da se ne bojimo mi od korone. Ako imamo politički imunitet, da sada ne tražimo i neki zdravstveni imunitet i da se obraćamo preko preko malih ekrana, da radimo i baš ovako da sedimo jedni do drugih, da nas građani gledaju i oni koji rade u fabrikama, da smo mi na radnom mestu.Veoma mestu.Veoma je važno, dame i gospodo, kako nam škole rade. Deca su svetinja i sve što radimo radimo zbog dece, unučadi itd. Meni nije jasno kako deca idu u vrtić, idu u osnovnu školu, skraćen čas na po 30 minuta, a deca idu u srednju školu 15 dana, a 15 dana ne idu. Mnogo je teže onoj manjoj deci objasniti da nose maske nego ovima koji imaju preko 16 godina, odnosno od 15 do 18 godina. On-lajn, to nije ništa, ljudi.

moramo da živimo sa koronom. Ko zna dokle će ovo da traje. Hajde da mi jedan od eksperata iz Kriznog štaba kaže kako se prenosi? Kako? Ja sam imao koronu, Života Starčević, iza mojih leđa, imao je koronu, moja supruga je imala, moj stariji sin. Mi ne znamo kako smo se zarazili. Nisam imao neka velika slavlja, nisu imali ni članovi moje porodice. Znači, ne znamo kako smo se zarazili. Pa, molim vas da te poruke budu usmerene, da moramo da nosimo koronu, da živimo sa koronom i da radimo, jer ukoliko se desi da sledeće 2021. godine svakog dana po sat i po vremena na televiziji slušamo kako nas plaše, ljudi, 30% građana će imati psihički problem. Ja vam kažem to kao čovek koji živi na selu, čovek koji svakog dana ima kontakt sa ljudima.Znači, država je položila kada je u pitanju korona i kada je teško. Položila je i kada su bile poplave. To je nešto što se iznenada desilo. Najveće rezultate, kao zemlja koja nije član EU na Balkanu, a i od većih broja zemalja iz EU, u svim institucijama gde se rangira i gradira,

Ništa niste nasledili.Ima jedan problem, ministar ekologije je sigurno nasledio opis posla šta će raditi u narednom vremenskom periodu, i to sam ispustio da predložim amandman kad je bilo glasanje o ministarstvima, iako to nije bilo na dnevnom redu, ministar za ekologiju mora da se bavi i političkom deponijom. Znate, ima neka opozicija koja treba da ide na političku deponiju i da se mnogo ne bavimo njima. Strašno me je iznervirao i naljutio Vučić kad je smanjio 3% cenzus, uradio je to zbog njih. Onda je dozvolio da se ne sakupljaju potpisi kod notara, nego ta opozicija, koja je sve kukala kako im ništa ne valja, da mogu da idu kod matičara u opštinu i da sakupe potpise. Pa, šta više hoćete?To što oni pričaju, nekoliko njih, dvojica, trojica, su poznati u svetu, ali ne po političkom rezultatu, nego po ekonomskom napretku svog preduzeća i oni to zloupotrebljavaju indirektno. I smetaju Srbi, pazite, 35 poglavlja ima, mi smo 18 poglavlja otvorili, a dva zatvorili, i to privremeno. Pa čekajte, sve što su tražili od nas uradili smo i međunarodne zakone smo doneli, iako nemamo standard kao što ima Švajcarska, Nemačka, Austrija itd.Obaveze itd.Obaveze prema Haškom tribunalu, sve smo ispunili. I šta više hoćete od nas? Kada ćemo da uđemo u Evropsku uniju? Tu isto želim posebno da čestitam Aleksandru Vučiću i Ivici Dačiću. Generalna skupština Ujedinjenih nacija ima 193 zemlje. Danas, zahvaljujući 18 država koje su povukle priznavanje nezavisnosti Kosova i Metohije, ima 96 zemalja koje ne priznaju nezavisno Kosovo. A ne možemo mi da kažemo – loša međunarodna politika, ne znam, koju vodi Vučić i Dačić kao ministar zato što, eto, traže od nas i dalje da priznamo nezavisno Kosovo. Ljudi, znate li vi koliko je teško reći bogu ocu koji se zove predsednik Amerike Donald Tramp – skini mi 10. tačku, neću da priznam nezavisno 2016. bio sam jedini srpski političar na inauguraciji Donalda Trampa i bio sam govornik na nekoliko skupova, balova u Americi, čak sam bio govornik gde je bilo 400 gradonačelnika velikih američkih gradova i bio sam jedan od četiri govornika. Imao sam sastanak sa bivšim šefom CIA-e, kako se zvaše, Stiven Mejer. Šta se smejete, ljudi? ljudi? Zaboravio sam kako se zove, nije mi on toliko bitan. Ali vam kažem da sam neko ko se razume u američke odnose kada su pitanju Srbi.Za nas je mnogo važno i da pobedi Donald Tramp, jer globalna politika prema Srbiji se ne menja personalnom promenom, ali Donald Tramp za vreme svog mandata nije započeo nijedan rat i pružio je ruku Srbiji da sarađuje sa Srbijom da se otvori Kancelarija za ekonomski razvoj, već ne znam kako se zove, i to građani Srbije moraju da cene i poštuju. I opozicija to mora da podrži, da skine kapu i da kaže – bravo majstore, a ne za sve što se uradi pozitivno da kaže – to je loše.Pazite, u ovom vremenskom periodu da imate dobru saradnju sa Amerikom i Kinom i Rusijom, gde Amerika i Kina se tuku ko će biti ekonomski lider kroz četiri-pet godina na svetu, da li Kina ili Amerika, sa jedne strane, u Evropi se tuče Makron i Merkelova, ko će biti budući lider Evropske unije, vi ste tu u tom društvu i plivate. Nije to baš tako lako, sa etiketom koju su zalepili Srbiji, a ta etiketa znate da je laž, prevara, neistina itd.Na našu nesreću, ne poštuje se nijedan sporazum, nijedan član koji je potpisan, Srbija je sve ispoštovala, ali isto tako, Albanci, oni samo idu kao fizička lica tamo, zna se ko sastavlja te sporazuma, zna se ko im kaže – sada prihvatite, sada ne prihvatite. U takvoj konstelaciji snaga Vučić, koji u poslednje vreme vodi i međunarodnu politiku, naravno, zajedno sa Dačićem, ima veoma visoke rezultate.Ovaj gospodin koji je malopre govorio priča o pravima Albanaca kako su ugroženi. Gde ti, prijatelju, živiš? Pa svakog trećeg dana tvoji Albanci tuku nekog Srbina na Kosovu i Metohiji. Pre sedam dana su pucali na srpsku decu. Pa kažite vi njima, pošaljite njima poruku, kažite – ja sam iz Trnovca, najveće mesto za narko-dilere na svetu.

je to vreme prošlo, jer i oni koji su tada odlučivali o sudbini građana Srbije otišli su u penziju i vidi se sada od tih

ali se primenjuje politikom koju vodi ova država i politikom koja daje rezultat.Znate, da bi jedna država bila jaka, pet institucija su veoma bitne i važne. To je vojska, koja je ojačala snažno, i ne samo da je ojačala u oruđu, već u ekonomskom smislu su i povećane plate, dobijaju stanove oni koji su u vojsci, policija je mnogo efikasnija sada nego ranijih godina, mnogo brže se otkrivaju teška krivična dela nego ranijih godina, prosveta koja je napredovala, sudstvo koje je efikasnije nego što je bilo pre i zdravstvo. To je pet institucija koje su veoma važne za razvoj jedne države. Zdravstvo je tako, mogu slobodno reći, ne pobedilo koronu, ali se nosilo sa koronom i unapred sa vizijom šta će se desiti, da smo imali i dovoljan prostor u bolnicama i da se prave i nove bolnice i novi klinički centri. Tako da, poštovane dame i gospodo, kada sagledamo rezultat šta je sve uradila ova Vlada…Ali, na primer, evo, Lajčak je bio pre neki dan i kaže – Ustav nije Biblija, i to čovek iz Slovačke, a Slovačka nije priznala nezavisno Kosovo. Šta ćete onda da očekujete od onih država koje su priznale nezavisno Kosovo? Znači, četiri države nisu priznale Kosovo: Grčka, Španija, Slovačka i Rumunija, a to su ujedno i članice NATO pakta. NATO pakt čini 30 država i ostale države nikada neće da povuku priznanje o nezavisnosti Kosova i Metohije, jer na taj način prihvataju odgovornost zašto su bombardovale Srbiju. Tako da, poštovane dame i gospodo, veoma je teško bilo voditi Srbiju poslednjih godina i ne samo da je bilo teško voditi Srbiju, već i postoji veoma visok rezultat koji ne može niko da ospori.Šta je još važno za novu Vladu, posebno za ministra poljoprivrede koji je imao dobre rezultate? Vidite, ne može da se objasni poljoprivrednim proizvođačima, ja živim na selu, imam i ovde i guske i ćurke i kokoške nosilje, da znate, ministre, imam obrađeno dosta zemlje, imam i kukuruz, detelinu i lešnik itd, ne ne može niko da im objasni šta je faktor kada jedne nedelje cena žive mere stoke na pijaci bude prasad 300 dinara, a jagnjad 350 dinara, a za deset dana prasad 200 dinara, a jagnjad 230 dinara.

I poljoprivredni proizvođač kada ima takav udar jednom godišnje, ne može da se oporavi.Vi ste bili tu, pre neki dan sam govorio, morate da kažete poljoprivrednicima šta da proizvode sledeće godine. Zašto mi uvozimo zamrzlo meso iz nekih država gde mu je duša zamrznuta, a kod vas neko kolje pastrmu, znate šta je pastrma, tovljenik do 150 kilograma, neko kolje izlučene svinje, ali nije bitno, i sada ukusno je meso tri-četiri dana, a kada stavite u zamrzivač, već posle deset dana nije ništa. Mi kao zemlja poljoprivrednika, proizvođača, uvozimo meso.Mi uvozimo meso.Mi ne možemo da zaustavimo uvoz, ali možemo da povećamo proizvodnju, jer se uvoz dešava zato što je smanjena proizvodnja.

Znači, ko ima 20 hektara zemlje, čuva, odnosno svinja, prasilja, da ne nabrajam šta sve, on bi već postao poreski obveznik. Država je tu najveći gubitnik i polako nam se gasi selo zato što nema sigurnost kada je u pitanju proizvodnja.Šta je još važno? Srbija je napravila mnogo autoputeva i zato što je mnogo autoputeva napravljeno, ne želim sada pojedinačno da hvalim bivše ministre i sadašnje i buduće, da mi neko ne zameri nešto, ali je povećan tranzit kroz Srbiju, pa više para ostaju u Srbiju, pa onaj ko putuje sada iz Nemačke za Tursku ne ide na Mađarsku više, nego ide na Srbiju, pa će neko da ostane da prespava u Srbiji, pa nešto da kupi itd. Šta je još najbitnije da je vođeno računa da se ulaže u ono što donosi pare i štiti zdravlje, jer zdravlje nema cenu i to sada da pitate bilo kog u Srbiji ko imalo se razume u nešto rado i životu, on će da kaže - ja nisam očekivao da će biti takav standard života itd.Za mene je pokazatelj da se smanjuje broj socijalno ugroženih porodica, znači, šta na taj način smo dobili, nova radna mesta, dolazak stranih investitora, upravo taj međunarodni odnos sa državama koje kažu – nikada nećemo povučemo priznanje nezavisnih Kosova i Metohije. Dali saglasnost svojim privrednicima da dislociraju svoje fabrike ili da deo proizvodnog pogona bude u Srbiji, pa na primer, Nemačka zapošljava

Hvala puno.